Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubacite svoje kartice Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno, u ovom trenutku, 139 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 87. Poslovnika?Ima reč Milija Miletić. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedniče Skupštine.Uvažene kolege, ja ću postaviti pitanje i podsetiti sve naše građane na neki period 2000. godine, gde je do te 2000. godine bio veliki broj firmi koje su bile aktivne, radile, tzv. društvene firme. Posle dolaska DOS-a, veliki broj tih firmi je počeo da propada, počeli su da uništavaju te firme, donosili zakone koji su bili na štetu radnika a u korist pojedinaca, gde je veliki broj tih firmi otišao u stečaj, veliki broj radnika izgubio svoja radna mesta i ti ljudi su sada već u poznim godinama, da ne kažem u godinama kada je njima najteže.Mogu da podsetim sve da je veliki broj takvih firmi ugašeno, zatvoreno, odvedeno u stečaj, i u opštini iz koje ja dolazim, Svrljig,

su imali naši prijatelji i sugrađani i u Prijepolju, u Tutinu, Sjenici, Subotici, Novom Sadu, gde su sve privatizacije rađene na štetu radnika.Posle toga, radnici su imali prava da se tuže, da ostvaruju svoja prava na sudu, gde su dobijali sudske presude u njihovu Imali su pravosnažne sudske presude da im se isplati određena naknada za period dok su bili u firmi a nije im isplaćena zarada. Njihova cena rada koju je sud presudio se kreće od nekoliko stotina hiljada pa i više od toga, ali do dana današnjeg ti radnici nisu uspeli da naplate svoja potraživanja, iz razloga što je stečajni upravnik namirio prvo svoje potrebe, a posle su bili u drugom redu i vrlo mali broj njih je ostvario svoja prava i dobio neka sredstva iz te firme.Inače, presudom sudova ta društvena svojina je bila obaveza države, tako da je država preuzela obavezu da isplati zaostale zarade ili naknade radnicima. Veći deo sredstava nije isplaćen i te pravosnažne sudske presude i sada stoje kod naših radnika koji su u veoma teškoj finansijskoj situaciji.Pitam nadležno ministarstvo i predsednicu Vlade da li postoji mogućnost da se ta njihova potraživanja, te pravosnažne sudske presude koje imaju od strane naših sudova, da se nađe način da se to njima nadoknadi kroz pomoć oko naplate

dugovanja radnika, da njihova pravosnažna rešenja mogu da se naplate, makar jednim delom da se „prebiju“, kako se kaže kod nas u našem kraju, sa dugovanjima za struju, za vodu ili za ono što je njima potrebno. Mislim da je to potreba

Hvala, predsedavajući.Ja svoje pitanje postavljam Ministarstvu rudarstva i energetike, a tiče se energetske efikasnosti.Naime, nedavno je resorna ministarka Zorana Mihajlović najavila subvencije, tj. pomoć građanima za zamenu prozora i izolaciju stambenih objekata kroz Fond za energetsku efikasnost.Spremajući se za ovo pitanje, došla sam do podatka da Srbija troši čak pet puta više energije u domaćinstvima od proseka EU, da 40% energije u domaćinstvima gubimo zato što su stambene zgrade i kuće loše izolovane i zato što imamo stare i dotrajale prozore. To je količina energije ravna proizvodnji jedne termoelektrane. Ja sam sigurna da je većina građana zainteresovana za ovu vrstu pomoći, jer gubitkom i bacanjem energije vi gubite novac.Navešću primer Novog Beograda. To je opština u kojoj ja živim. Moje komšije je obradovala ova vest, ali oni nemaju dovoljno informacija. Većina stambenih zgrada i solitera na Novom Beogradu građena je za vreme Tita, u drugoj polovini prošlog veka, za vreme masovne izgradnje, kada je bio cilj da se što više ljudi useli u stanove. Ceo Novi Beograd tada je izgrađen od betona i bez izolacije. Te zgrade su i danas u istom stanju. Iako su radijatori topli, stanovi su hladni ili vam je potrebno mnogo energije da ih zagrejete.To nije slučaj samo sa Novim Beogradom. I u ostalim delovima Beograda, u svim drugim gradovima u Srbiji, ali takođe i u seoskim domaćinstvima veliki broj stambenih objekata nema odgovarajuću ili najčešće nikakvu izolaciju. Procene su da je to čak 70% objekata.

pre svega ekonomska jer bi se na taj način uštedele ogromne količine energije koju sada bacamo kroz prozor, zatim socijalna jer bi se građani osećali i komotnije i komfornije i manje bi plaćali za utrošenu energiju i ono na šta svet sve više obraća pažnju je životna sredina, smanjila bi se proizvodnja energije koju najvećim delom dobijamo iz uglja, a na taj način smanjili bi smo i zagađenje.Moje pitanje je - kada će ovaj fond profunkcionisati, odnosno kada će građani moći da konkurišu za sredstva, da li će to biti na nivou države ili lokalnih samouprava, kao i šta će im biti potrebno od dokumentacije? Da li će se baviti posebni program za socijalno ugroženo stanovništvo kako bi i oni mogli da zamene prozore i izoluju svoje stambene objekte? Na koji način će građani biti upoznati sa ovim mogućnostima i gde će moći da dobiju potrebna uputstva, kao i da konkurišu za subvencije? Kakve će biti procedure da bi jedan soliter ili stambena zgrada mogla da uđe u program za postavljanje izolacije? Na kraju, za koliko bi godina Srbija mogla da dođe do zadovoljavajućeg nivoa energetske efikasnosti, odnosno da gubitke energije svede na manje od 10%? Hvala.

trudeći se da ne kršimo Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije pre svega.Naime u trenutku kada se Srbija i čitav svet suočavaju sa najvećim zdravstvenim izazovom, kojim se nažalost još uvek ne nazire kraj, nije nam poznato da ni u jednoj državi u svetu postoje političke opcije iz redova opozicije koje se u ovom trenutku nadmeću sa svojim predsednicima, odnosno predsednicima država i sa svojim vladama pokušavajući da na sebi svojstven način tumače korona virus kako bi došli do jeftinih političkih poena.Politizacija korone po našem mišljenju u ovom trenutku trebala je da bude smeštena tamo gde joj je i mesto, a to je u karantin. Biće vremena svakako da se politički nadmećemo, da vodimo politički dijalog. Vrlo brzo će biti i parlamentarnih i predsedničkih i gradskih izbora, a do tada smo trebali zapravo da imamo samo jedan zajednički cilj i jedan zajednički zadatak koji moramo svi zajedno da ostvarimo i realizujemo, a to je da sačuvamo zdravlje naših ljudi i da sačuvamo život svakog građanina Srbije, jer to je nešto što se tiče, pre svega budućnosti Srbije.Definitivno to je jedan deo političkih opcija koji ne shvata i nikada neće shvatiti da postoje trenuci, kao ovaj danas koji traje od marta meseca, kada je Srbiji najpotrebnija solidarnost i jedinstvo jer Srbija je uvek bila jaka onoliko koliko je jedinstvena.Nezamislivo jedinstvena.Nezamislivo je, gospodine predsedniče, i veoma opasno da u ovom trenutku se šire ideje o neproverenim stranim vakcinama, kako navode pojedini nazovite opozicioni lideri. Tu istu antivakcinašku propagandu propagandu zdušno vode i neki drugi između ostalog tvrdeći da nema vakcina protiv korone, niti će je biti. Neki od početka pandemije korona virusa iznose neodgovorne i opasne izjave poput onih da je sve u vezi sa koronom naduvano, da se pravi cirkus bez razloga, kao i da je smrtnost ništa manja od običnog gripa te da ljudi nemaju razloga da se plaše i nose maske i rukavice.Namerno govorim neki jer u ovom trenutku imajući na umu ovu temu nisu vredni pominjanja imena i prezimena. Iz tog razloga najpre mi želimo da apelujemo na građane Srbije da se ponašaju odgovorno, racionalno, disciplinovano i da poštuju pre svega preporuke i savete struke jer će tako sačuvati sebe, svoje porodice, na taj način zaštitiće i druge i da se vakcinišu.Srbija je jedina država u Evropi koja ima sve četiri vakcine i koja je prva u Evropi po broju revakcinisanih na milion stanovnika i mi smo potpuno ubeđeni i verujemo da će taj broj biti još veći, ali moramo definitivno još nešto dodatno da uradimo da bi povećali broj vakcinisanih i revakcinisanih građana.Po ko zna koji put znajući odgovor na pitanja, ali pre svega zarad javnosti, postavljamo pitanje – koliko su vakcine bezbedne i koliko je građana do sada vakcinisano i revakcinisano? Pošto znamo da će odgovor biti potvrdan, da su vakcine bezbedne i da su vakcine sigurne, drugi apel je za građane da se vakcinišu, jer, kao što sam rekao, to je jedini način da sačuvaju i sebe i svoje porodice i sve druge i ovo je, ponavljam, pitanje koje se tiče budućnosti Srbije, pitanje koje se tiče budućnosti svakog građanina Srbije.Na kraju treći apel. Podsetiću na ono o čemu je govorio predsednik Republike Aleksandar Vučić neposredno pred konstituisanje Vlade Republike Srbije, formirajući određena ministarstva sa jasnim ciljem koji treba da realizuju ta ministarstva, kada je upozorio da je veoma visok rast nekih desničarskih organizacija i političkih aktera koji zastupaju antivakserske, antimigrantske stavove, kao i stavove da je zemlja ravna ploča i jasno definisao ciljeve i zadatke tih ministarstava.Naš apel je upravo tim ministarstvima, ne želeći da umanjimo značaj, pravo bilo koga, poštujući pre svega Ustav, ali umesto što se vodi dijalog na temu istopolnih zajednica, jer po nama to danas nije ključno pitanje u Srbiji i nemojte samo da čujemo kao razlog da je to harmonizacija sa zakonodavstvom EU. Mi pokazujemo odlučnost i opredeljenost da postanemo punopravan član EU, ali mnoge ali mnoge stvari činimo i radimo u Srbiji upravo zbog Srbije i zbog građana Srbije, a ne zbog EU. Umesto takvih vrsta debata naš apel je, jer smatramo da kroz takvu debatu ne trebaju nam takve vrste podela u Srbiji u ovom trenutku, a definitivno takva vrsta podela postoji i najavljuju se još veće podele, potrebno je da se povede dijalog na temu koliko je važno na ozbiljan način shvatiti savete i preporuke struke kada je reč o vakcinaciji. Zahvaljujem. **Ivica

Ministarstvu finansija, Poreskoj policiji, Poreskoj upravi i Upravi za sprečavanje pranja novca.Naime, da li je Dragan Đilas preko izvesnog Paskal Šmita povezan sa čak 34 kompanije u Švajcarskoj? Ovo pitanje proističe iz pretrage švajcarskih poslovnih portala gde se može videti da je taj Paskal Šmit potpisnik ili ovlašćeno lice u 34 firme. Pazite, negde se vodi kao član borda borda direktora, negde kao član upravljačkog borda, negde partner, negde menadžer itd, a jedna od njih je i Đilasova firma. Simptomatično je i to da je u pitanju firma u kojoj su potpisnici upravo Dragan Đilas i taj Paskal Šmit, a koja je registrovana u Švajcarskoj, u gradu Cug koji inače važi za najveći poreski raj, da tako kažem, u Švajcarskoj i zove se „Multikom open AG“. Tako se bar zvala do 28. decembra prošle godine kada je naprasno promenila ime u „Open internešnal AG“. Sama promena naziva upućuje na to da je Đilasova namera bila zapravo da se zametne trag.Ako uz tu sumnjivu promenu naziva preduzeća dodamo i činjenicu da je ta firma čak tri puta dokapitalizovana i da sada na računu ima preko 620 hiljada evra, onda se nameće pitanje da li je reč o pranju novca ili pokušaju da se izbegne plaćanje plaćanje poreza ili i jedno i drugo?Drugo pitanje se odnosi na sumnjivo poslovanje firme „Askanijus Ltd“ iza koje takođe stoji Dragan Đilas i proveru računa te firme na Mauricijusu, a na čijem kontu je utvrđeno da postoji 5.741.025 evra. Pa takođe i tu pitam da li je plaćen porez na kapitalnu dobit, da li je plaćen porez na dividende, da li su plaćeni ostali porezi i sve ostale zakonske obaveze u tom smislu?I ako tome dodamo i otkriće da Đilas ima račun i u Hong Kongu, dakle 3,3 miliona evra „Benk of Čajna Ltd“, a gde su opet ovlašćena lica Dragan Đilas i taj Paskal Šmit, pominjan malopre, iako znamo da postoje indicije da u još više desetina zemalja ima više desetina računa, e onda se iz aviona vidi da je od početka želja bila da se novac izvuče iz zemlje, da se rasuje po svetu, da se smesti po raznim računima i da se mutnim i sumnjivim transakcijama zametnu tragovi tog novca.S tim u vezi, postavljam pitanja da li će Uprava za sprečavanje pranja novca otpočeti istražne radnje, kada je reč o ovim računima? Dakle, da li će doći do privremenog blokiranja ovih sredstava, do okončanja postupka i da li će ukoliko se dokaže da je protivpravno stečena, ova sredstva biti trajno oduzeta?Zašto je ovo važno?

i koliko su žuti tajkuni, dakle, i Đilas i Šolak i svi ostali zajedno izneli novca iz zemlje i smestili po raznim računima po inostranstvu.Takođe, očekujem da istraga da odgovore i na ostala važna pitanja, a to je prvenstveno pitanje čiji je to novac? Čiji je taj toliki novac? Dakle, odakle toliki novac na tim računima, na koji način si ga stekao, kako si ga zaradio, da li je izvlačen iz zemlje za vreme dok si obavljao razne državne funkcije, gradonačelnik, ministar u Vladi i sve ostalo? I konačno, a zašto izbegavaš poligraf? Čega se toliko plašiš, ako nemaš šta da kriješ da bi izbegavao poligraf?I odgovore očigledno nećemo dobiti od njega. Umesto odgovora stižu napadi na novinare, stižu napadi na Aleksandra Vučića, stižu napadi na nas iz SNS i valjda misli da će tim napadima i lansiranjem i kreiranjem raznih, nazovi afera, fabrikovanih afera preko njegovih i Šolakovih medija, a to su oni mediji kojima Đilas tek tako lako otpiše dug, pokloni, praktično 440 miliona dinara i to vam je nova afera, predsedavajući.Nemam sada vremena o tome da pričam, ali u jednom današnjem listu je sve objašnjeno. Dakle, i najsmešnije od svega je najava Dragana Đilasa da će podneti ili je podneo već neke prijave protiv Aleksandra Vučića, protiv Siniše Malog, protiv Vladanke Malović, protiv više novinara.Dakle, možeš da podneseš i stotine i hiljade prijava protiv svih nas iz SNS koliko nas ima, ali to nas neće sprečiti da građanima iznesemo istinu o svim tvojim lopovlucima i kriminalu. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Pošto se više niko od predstavnika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas, da su sprečeni da sednici prisustvuju Aca Petrović i Đuro

reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Milan Marinović - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Ivan Jovičić - izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, Nataša Đelić – šef odseka za statusna pitanja sudija i Rada Kovačević – savetnica Poverenika.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno i 201, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaj za zaštitu podataka o ličnosti i Predlogu odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.Da li predstavnici predlagača žele Hvala. Hvala.Uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, dragi građani Srbije, svaki put kada dobijem priliku da se obratim vama narodnim poslanicima i građanima Srbije

što ste u veoma kratkom roku po prijemu mog predloga stavili ovu tačku na dnevni red zasedanja, čime ste dokazali da ste u potpunosti shvatili značaj pitanja izbora zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.Drugo, što ste me pozvali da učestvujem na današnjoj sednici i tako mi omogućili da vam se tim povodom obratim.Zašto sam uopšte predložio izbor svog zamenika? Naime, oba zakona po kojima postupa Poverenik, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, svaki ponaosob propisuje da Poverenik ima po jednog zamenika za svaku od navedenih oblasti. Međutim, u stvarnosti, Poverenik još od marta 2017. godine kada je prethodnom zameniku za ovu oblast istekao mandat, nema zamenika za zaštitu podataka o ličnosti.Šta više, od aprila 2020. godine Poverenik nema ni zamenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja pošto je dotadašnjoj zamenici tada takođe istekao mandat.Praktično, skoro čitavu godinu Poverenik i njegova služba funkcionišu bez ijednog od dva moguća zamenika. U početku, posebno u vreme trajanja vanrednog stanja, kada je obim posla prirodno bio smanjen, izostanak zamenika kao problem u funkcionisanju nije bio izražen u tako velikoj meri. Međutim, sa prestanom vanrednog stanja, a što je dovelo do povećanja broja predmeta u radu, a naročito sa produženjem ove situacije, tzv. nove normalnosti, koju bih nazvao novom nenormalnosti, prouzrokovane pandemijom Kovid 19, shvatio sam da niko nije nedodirljiv i da je lako moglo da se dogodi da rad službe Poverenika bude blokiran kao posledica eventualnog mog dužeg odsustva usled bolesti ili boravka u izolaciji i da bi bilo ne samo neozbiljno, već i nedgovorno sa moje strane ukolio ne bih u što kraćem roku po konstituisanju novog saziva Narodne skupštine predložio izbor bar jednog zamenika.Kako je u toku, zbog čega sam veoma zahvalan Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i ministarki Mariji Obradović, veoma aktivan rad na izradi zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i očekuje se da uslede veoma značajne promene postojećeg zakona, što će neminovno dovesti i do promena u organizaciji rada Poverenika i njegove službe sa jedne strane, a sa druge strane novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je u primeni od avgusta 2019. godine i doneo je značajne nove nadležnosti Povereniku sledstveno tome značajno povećan obim posla, što zahteva sasvim drugačiju organizaciju rada u postupanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti, odlučio sam da bi u ovom trenutku bilo važnije i celishodnije da predložim zamenika za oblast zaštite podataka o ličnosti.Kada je već tako, opravdano se postavlja pitanje – zašto baš predloženi kandidat, odnosno kandidatkinja Sanja Unković. Odgovor je veoma jednostavan za mene iz samo jednog razloga, a to je što je u ovom trenutku Sanja Unković ubedljivo najbolji mogući kandidat za tu funkciju. Razlozi za to su već znatno brojniji.Prvo, oblast zaštite podataka o ličnosti, posebno po novom Zakonu zaštite podataka o ličnosti, koji se primenjuje tek nešto više od 19 meseci je osim što se bavi zaštitom jednog od osnovnih ljudskih prava, čija zaštita je garantovana u Ustavu i veoma kompleksna i zahteva usko, stručno, specijalizovano znanje kakvim nažalost u ovom trenutku u Republici Srbiji ne raspolaže veliki, pa čak ni dovoljan broj građana.Samo kao primer potvrde navešću činjenicu da je do danas od više desetine hiljada rukovalaca našim podacima i obrađivača podataka, u Republici Srbiji svega njih nešto preko 3.200 odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti, a od tih formalno određenih lica, dobar deo njih nema odgovarajuće stručne kvalifikacije kako bi mogao kvalitetno na zadovoljavajućem nivou da obavlja tu veoma zahtevnu dužnost.Međutim, služba Poverenika raspolaže sa kvalitetnim ljudima, vrhunskim stručnjacima u ovoj oblasti, a jedan od njih je upravo moj kandidat za zamenika Sanja Unković. U prilog njene stručnosti govore sledeće činjenice, da radi u službi Poverenika od februara 2011. godine, da svo to vreme, dakle, više od 10 godina, postupa isključivo u oblasti zaštite podataka o ličnosti za koju sam i predložio za zamenika. Da je u okviru Sektora za nadzor svo vreme vršila odgovorne poslove inspekcijskog nadzora, kao lice ovlašćeno za inspekcijski nadzor, pa je čak imala i najveći broj sprovedenih nadzora. Da je ovlašćeni predavač za oblast zaštite podataka o ličnosti. Navedeno i još mnogo toga što nije navedeno, zbog ograničenog vremena za izlaganje, najbolje govori o tome o kakvom iskusnom profesionalcu i stručnjaku za oblast zaštite podataka o ličnosti se radi.Dalje, na osnovu činjenice da ona već preko 10 godina radi u službi Poverenika može se lako zaključiti sledeće, da veoma dobro poznaju organizaciju rada i način funkcionisanja službe Poverenika i da posebno dobro poznaje zaposlene u službi što je od izuzetnog značaj za kvalitetno obavljanje funkcije zamenika Poverenika, zato što joj neće biti neophodno da troši određeno vreme radi upoznavanja zaposlenih i načina funkcionisanja organa.Ovde posebno moram istaći da je ona najbolji, ali svakako ne i jedini primer koji pokazuje i dokazuje da u službi Poverenika ima dosta stručnih i kvalitetnih ljudi, u šta sam se uostalom i sam uverio ubrzo po postupanju na funkciju Poverenika. Zbog toga izražavam posebno zadovoljstvo što sam u prilici da kandidate za svog zamenika predlažem upravo iz reda zaposlenih u službi, u dubokom uverenju da služba Poverenika raspolaže najkvalitetnijim kadrovima kako u oblasti zaštite podataka o ličnosti, tako i u oblasti slobodno pristupnih informacija od javnog značaja.Pored

o osobi sa dobrim idejama i smislom za inovacije, o osobi koja je kooperativna, o osobi koja je prilično iskusna, a opet dovoljno mlada da poseduje pokretačku energiju i pozitivnu ambiciju koja je neophodna kako bi mi u očekivanoj, veoma velikoj meri pomogla u unapređenju rada Poverenika, kao nezavisnog državnog organa i u većoj prepoznatljivosti Poverenika i njegove službe u javnosti, što nažalost, ni posle više od 15 godina postojanja Poverenika kao nezavisnog državnog organa, još uvek nije ostvareno u neophodnoj meri. Na kraju, da se radi o osobi koja, što je meni posebno značajno, u potpunosti deli moju viziju razvoja službe Poverenika u budućem periodu.Smatram takođe da nije zanemarljiva ni činjenica da se radi o ženi, uzimajući u obzir da u službi Poverenika radi 71 žena i 30 muškaraca, tako da ne bi bilo ni korektno, ni primereno, a ni u skladu sa proklamovanim principom ravnopravnosti polova da Poverenik i zamenik budu istog pola.Na kraju, zbog svega navedenog, nadam se da sam u dovoljnoj meri, koliko mi je to dopustilo vreme, predočio da sam predložio najbolje kandidate za svog zamenika za zaštitu podataka o ličnosti koji poseduje sve potrebne kvalifikacije za uspešno obavljanje ove odgovorne i veoma značajne funkcije, te vas molim da baš kao što je to uradio vaš Odbor za kulturu i informisanje, na čemu im se i ovom prilikom posebno zahvaljujem, podržite i prihvatite moj predlog i Sanju Unković izaberete za zamenika Poverenika za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za oblast zaštite podataka o ličnosti.Posle svega, dozvolite mi, nadam se da se ni predsedavajući neće ljutiti, da mi nećete zameriti što koristim priliku da vam se obratim i tim povodom, odnosno dozvolite mi da kažem sledeće.Kako sam upoznat da je na dnevnom redu sednice Narodne skupštine, zakazane za 30. mart ove godine, tačka koja se odnosi na izmene Zakona o sudijama, predložen od strane četvoro poslanika vladajuće koalicije, a zbog činjenice da sam se, pre nego što sam postao Poverenik, kao predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije i kao predsednik najvećeg prekršajnog suda, Prekršajnog suda u Beogradu, intenzivno bavio rešavanjem tog pitanja, pozivam vas da podržite predlog vaših kolega da se položaj sudija prekršajnih sudova izjednači sa položajem sudija ostalih sudova opšte i posebne nadležnosti, što je i bio zacrtani cilj nacionalne strategije reforme i pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine, ali nažalost još nije ostvaren.Na taj način, bez preterivanja, ući ćete u istoriju kao skupštinski saziv koji je otklonio jednu nepravdu koja traje već 12 godina.Hvala vam na pažnji. Želim vam uspešan rad na dobrobit svih građana Srbije i da budete i ostanete zdravi. Hvala. što je i gospodin Marinović rekao, taj zakon će biti na dnevnom redu. Ja sam već zakazao sledeću sednicu za 30. mart. To je predlog naših kolega poslanika gde smo tražili, sećate se prošlog puta kada je bila ministarka pravde, da sam je zamolio da razmotre ta pitanja.Znate kako, kada neko, kada taj zakon nije predložen od Vlade, nego od poslanika ili nekih drugih ovlašćenih predlagača, ponekad se predstavnici Vlade ne ponašaju odgovorno baš prema tom pitanju i ne razmotre da li je to zaista potrebno ili nije potrebno.Tako da, stiglo je pozitivno mišljenje uz određene amandmane koji su potrebni i uz potrebna usaglašavanja različitih predloženih amandmana da ne bi oni bili suprotni jedni drugima. Generalno gledano, idemo ka ostvarenju toga i to će biti praktično 1.

Hvala.Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, pred vama je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put bira na sudijsku funkciju za Privredni sud u Zaječaru.Na

Zaječaru.Stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata za Privredni sud u Zaječaru Visoki savet sudstva je utvrdio na osnovu odredaba Zakona o sudijama, te Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira.Na osnovu člana 13, alineja 3) Zakona o Visokom savetu sudstva, a u vezi sa članom 51. stav 1. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je na sednici održanoj dana 23. februara 2021. godine, utvrdio Predlog odluke za izbor sudije i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor jednog kandidata tako što se

Zahvaljujem.Da li izvestioci odbora žele gosti, uvaženi narodni poslanici i građani Republike Srbije, kao izvestilac Odbora za kulturu i informisanje ukratko ću vas upoznati sa procedurom koju je Odbor sproveo u vezi sa izborom Sanjom Unković za zamenika Poverenika.Naime, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gospodin Milan Marinović podneo je Narodnoj skupštini 2. marta 2021. godine Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za oblast zaštite podataka o ličnost.Na osnovu člana 33. Zakona o slobodnom pristupu i informacija od javnog značaja, a u vezi sa članom 73. stav 2. i 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je za svog zamenika za oblast zaštite podataka o ličnosti, kao što ste i čuli od samog predlagača, predložio Sanju Unković, diplomiranog pravnika iz Beograda.Odbor za kulturu i informisanje, kao nadležni odbor Narodne skupštine, razmotrio je podneti predlog odluke i na osnovu dostavljene dokumentacije utvrdio da Sanja Unković ispunjava sve zakonske uslove da bude izabrana za zamenika Poverenika.Dodatno, gospodin Marinović je kao predlagač odluke upoznao članove Odbora na sastanku, na sednici Odbora za kulturu i informisanje sa razlozima zbog koji je predložio gospođu Unković na ovu funkciju.Imajući sve navedeno u vidu, Odbor za kulturu i informisanje je predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i za zaštitu podataka značaja i za zaštitu podataka o ličnosti, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti.Takođe, napomenula bih da je u nastavku sednice Odbor, shodno primenom člana 203. stav 3. Poslovnika, obavio javni razgovor sa predloženim kandidatom za zamenika Poverenika i u ovom delu sednice narodni poslanici su gospođi Unković postavljali pitanja, a ja ću nešto više o tome govoriti u narednom delu sednice, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.Smatram da je ovo pravi izbor i nadam se da ćemo u danu za glasanje, odnosno danas, ovaj predlog i prihvatiti. Hvala vam. Zahvaljujem.Prelazimo dalje, na predsednike, odnosno predstavnike poslaničkih grupa.Potpredsednik Skupštine, narodni poslanik Muamer Zukorlić. Poštovani predsedavajući, poštovani povereniče sa saradnicima, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici,

Poverenika za informacije od javnog značaja, odnosno konkretno za zaštitu podataka ličnosti. Ova institucija, kao što svi znamo i verujem da se u tome slažemo, je jedna od izuzetno važnih institucija u društvu, iako novina za naše društvo poslednjih godina, ali kao i sa svakim institutom koji predstavlja novinu imali smo određeni period raznih eksperimenata, navikavanja i na sami institut i u samom institutu. Ali, van svake sumnje da je institucija Poverenika jedan važan iskorak u pogledu ostvarivanja pune slobode, ali pre svega u pogledu zaštite čoveka, njegovog dostojanstva, u smislu zaštite podataka ličnosti, ali isto tako i u pogledu dostupnosti informacija od javnog značaja.Sada već imamo solidan period u tom smislu, tako da možemo konstatovati određeno punoletstvo ili više se ne možemo izvlačiti na to da smo početnici i da već nemamo iskustva. Dakle, radi se već o ozbiljnom iskustvu, već smo imali promene na čelu same institucije. Evo, sada imamo i promene na pozicijama zamenika, tako da je već tu solidno iskustvo i solidna zrelost.Svakako zrelost.Svakako nije dobro da imao ove pauze koje su se desile u pogledu važnih pozicija, odnosno izbora ljudi na važnim pozicijama, pogotovo pozicija zamenika je odmah nakon nakon Poverenika najbitnija i nije dobro da imamo toliko duge pauze u izboru. Drago mi je da je Skupština ovako ekspeditivno reagovala. Ono što me čini ponosnim i srećnim, jeste da sam i u i u samom rukovodstvu Skupštine i na Kolegijumu smo možda po prvi put u prilici da idemo brže i od Vlade i od svih onih koji bi trebalo da nas servisiraju sa predlozima zakona, tako da često odradimo više nego što to društvo i okruženje proceduralno od nas očekuje. Nastavićemo tim konceptom i to zapravo pokazuje kvalitet rada i rukovodstva parlamenta, ali i svih narodnih poslanika, odnosno poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.Na skupštini.Na osnovu onoga što smo dobili i što smo čuli, očito se radi o kvalitetnom kandidatu i to svakako treba podržati i svakako da će narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja, koju ovog trenutka predstavljam, podržati ovaj predlog i u danu za glasanje dati svoj glas predloženom kandidatu.No, svakako da je ovo prilika da govorimo i o kandidatu i o predlozima. Međutim, prilika je i da govorimo o samoj instituciji Poverenika, s obzirom na navedeno iskustvo, s obzirom na to da je Narodna skupština ne samo najviši zakonodavni organ, već istovremeno i najviši nadzorni organ u celokupnom sistemu države. Tako da, i narodni poslanici i smisao njihovog izbora i činjenica da dolaze sa područja cele države, ne samo njenog jednog dela, zapravo smo i mi neka vrsta mehanizama tog nadzora i zapravo neka vrsta vaskularnog sistema, ako mogu kazati, celog društva i države, koji doseže kroz svoje kapilare do svih njenih delova, do periferija.Dakle, tu ćemo se sigurno složiti, da bilo koji segment razvoja društva, bilo da je to ekonomski, bilo da je to vezano za pravni sistem, bilo da je vezano za našu današnju temu, da je ravnomerni razvoj ideal i ideja od koga smo još prilično daleko i da je uvek kvalitet određenih usluga i kvalitet sistema u centru, u glavnom gradu, u metropoli jači, bolji, a onda kako se udaljavamo od centra, odnosno od glavnog grada po tim cikličnim krugovima, što smo dalje imamo više problema, u stvari imamo i veću zapostavljenost. Opet, s druge strane, to je po logici tog vaskularnog sistema na neki način razumljivo, jer nije isto, tako kažem, dobaciti pravdu i pravičnost blizu i dosegnuti sa njom tamo na samoj periferiji, u svakom smislu.Ono na šta želim skrenuti pažnju jeste puna podrška instituciji Poverenika, ali ta podrška bi morala da bude višestrana. Ona ne bi trebala da bude samo na retoričkom nivou nas narodnih poslanika, odnosno političara, jer čak i oni koji se ne slažu sa postojanjem ove institucije ne usuđuju se da govore protiv nje. Ono što jeste manjkavost i ono na šta treba posebno obratiti pažnju, jeste pitanje da li smo dosledni kao sistem, pre svega, u pogledu nadležnih organa koji bi trebali da budu direktna podrška i direktni servis Povereniku. Mislim da nam tu fali još unapređenje ili razrada državnog sistema i državnog aparata.Svakako da imam tu i lična iskustva, jer uvek nastojim govoriti sa pozicije sigurnih podataka. Ako krenemo samo na osnovu onoga što čujemo i što je neprovereno, nisam siguran da ćemo imati dobre zaključke i da će biti koristi od onoga što mi ovde iznosimo. Od trenutka 2012. godine kada sam bio kandidat na predsedničkim izborima tada u ovoj zemlji, to je bilo neko moje prvo iskustvo sa političkim aktivnostima te vrste, ali suočio sam se sa problemom zaštite podataka. Nekoliko godina posle toga, njih preko 10.000, koliko je tada po propisu trebalo da svojim potpisom da podršku kandidaturi, je imalo problema jer ih je neko sa lokalnog nivoa vlasti iz suprotnog političkog tabora, odnosno neko kome sam svojom kandidaturom pokvario neke interese, pozivao na lične kućne ili mobilne telefonske brojeve, preteći im raznim načinima zbog toga što su dali podršku svojim potpisom, recimo, tada mojoj kandidaturi.Slično se kasnije ponavljalo i u pogledu još nekih izbora nakon toga, gde su ljudi imali probleme, dolazili, žalili se, tražili zaštitu i čudili ste, iščuđavali se pre svega kako je moguće da im se to dešava. Ključno pitanje je zapravo nezaštićenost podatka. Tada je to bilo u nadležnosti pravosudnog organa u Novom Pazaru, a kasnije su te nadležnosti izmeštene, ali je činjenica da ti ljudi nisu zaštićeni, da mi nemamo i dalje efikasnost sistema zaštite podataka o ličnosti, u ovom slučaju gde se zapravo vrši zloupotreba podatka zato što je neko svojevoljno vršio svoje pravo zagarantovano Ustavom i zakonom, da kojem god političkom kandidatu, odnosno političkoj stranci ili političkoj izbornoj listi poveri podršku svojim potpisom. Dakle, to

informacija od javnog značaja. Nama se desilo, kada je u pitanju dodela budžetskih sredstava medijima u Novom Pazaru, u pitanju su veoma ozbiljna sredstva, znači sredstva koja prelaze pola miliona evra, da to bude jasnije i shvatljivije, dakle, da se konkursi koji se raspisuju za dodelu tih sredstava kriju, da se oni objavljuju ili nejasno, na nekim nebitnim portalima, zapravo, jasno se vidi iz načina objave tih konkursa da je namera da se oni sakriju.E sada, imali smo taj slučaj, zapravo iz Novog Pazara, nadam se da je i Poverenik u toku tog predmeta, jer je on jako dugo aktuelan, se jedan od aktera tog konkursa žalio Povereniku i da su informacije bile nedostupne i da smo zbog toga imali imali neku vrstu diskvalifikacije ili onemogućenost jednog konkurenta da se pojavi za ta sredstva i da bude ravnopravno tretiran. Prema tome, imali smo proceduru, Poverenik je reagovao, to je išlo godinama i na neki način Poverenik je, ako mogu kazati, pravično postupio, tražio je da se to ispravi, međutim, tu se potok gubi, tu više nemamo dalje nastavak procesa. Nadležni organi koji bi trebalo da reaguju da se ovo ispravi dalje nisu reagovali.Postavlja se pitanje ovde sada, ovo je pitanje svima nama narodnim poslanicima, ovo je pitanje parlamentu, pitanje Vladi, pitanje svim institucijama – da li mi želimo Poverenika radi poverenika, da on postoji, da mi pred nekim, što je meni uvek jako ružno zvučalo kada nam dolaze neki zahtevi iz kako se mi ponašamo kao neki loši učenici koji treba da ispune neku formu, pa mi sad treba da imamo institucije koje ima taj savremeni svet i mi se potrudimo da ih formalno nacrtamo, izgradimo, ali je to samo neka forma. Nas ne zanima da li to radi, da li to funkcioniše, da li to vrši ulogu.Dakle, ovde se radi o instituciji koja je veoma ozbiljna, koja upošljava, koliko sam razumeo, oko stotinu službenika. Dakle, tu je ogroman deo budžetskih sredstava, to ide sve na leđa građana i to ima smisla samo ukoliko će zaista raditi, ukoliko će ta institucija imati podršku celokupnog sistema države da vrši svoju funkciju i svoju ulogu.

da mi prihvatamo tu vrstu neke hipokrizije, da se ponašamo kao loš učenik koji treba da ispuni formu domaćeg zadatka, nije bitno jel domaći zadatak prepisan ili netačan, bitno je da, eto, pred učiteljicom kažemo – evo, učiteljice, ja sam nešto napisao. Meni to tako izgleda, meni je to jako ružno.Iskreno, ja sam od onih političara i od onih narodnih poslanika koji sve ono što je dobro iz Evropske unije i dolazi nam kao neki zahtev i da podržim ne zato što je njihov zahtev, već zato što je dobro, ali jednako, a to ćete se uveriti kroz neke druge i možda buduće diskusije, jednako sam spreman da da im kažem – ne, ili – njet, za ono sa čime se ne slažem ili što ja mislim da ne valja, ili što se sukobi sa mojim principima. Zapravo, mi takav odnos treba da gradimo, dakle, da se borimo za ono što verujemo da je dobro. Eto, ono dolazi iz Evropske unije, eto, mi jesmo orijentisani prema Evropskoj uniji, ali za mene je važnije da ja verujem da je to dobro. Zašto? Zato što nikada ne možemo uspeti u onome za šta nemamo uverenje da je dobro. Dakle, to uvek proizvodi licemerstvo. Uvek ćemo se ponašati licemerno.Mislim da toj hipokriziji ovde nema mesta. Da li ta hipokrizija dolazi iz toga što mi mislimo da nam ovo ne treba ili ona dolazi iz onih raznih oblika naše aljkavosti, neurednosti ili nečeg drugog, to više ovde sada nije važno, ali je važno pre svega da sa ustavno-zakonskog aspekta mi imamo obavezu da omogućimo funkcionisanje Poverenika u punom njegovom kapacitetu, s jedne strane, a s druge strane, koji je smisao postojanja Poverenika koji će imati savetodavni karakter, koji će biti kao neki stari stari dedo koji će nama da pametuje ili neki mudrac koji će nama da priča šta je dobro, a bez ikakvog mehanizma da sprovede svoje odluke. To meni nema nikakvog smisla i to je preskupa igračka za društvo i državu i za građane, ukoliko ćemo se na taj način ophoditi i ponašati.Da se neozbiljno shvataju preporuke i stavovi poverenika zapravo evo i na primeru Novog Pazara o čemu govorim se pokazalo. Ne samo da to nije ispravno, nego je nastavljeno i naredne dve godine i evo ove godine vi imate, znači, ta količina novca koja je preko pola miliona evra, skoro možda i 600.000 evra, nemam sada ovde podatke, je opet podeljena na jedan brutalno nepravičan, sebičan i koruptivan način. Znači, opet je jednoj televiziji čiji je suvlasnik gradonačelnik Novoga Pazara dodeljeno oko 400.000 evra. Svima ostalima je taj jedan deo koji ne prelazi ni 30% dodeljen svim ostalim medijskim kandidatima, a među tim ostalim su opet još neki veoma bliski tom lokalnom režimu vlasti koji su uposlenici, koji su novinari, zaposleni sa te televizije sa nekim projektima itd.Dakle, koji je smisao, molim vas, i kako ćemo mi pred građane? Koji je smisao uopšte bavljenja ovim poslom kojim se mi ovde bavimo? Zašto mi ovde postojimo? Zašto mi trošimo toliki novac građana ukoliko se igramo sa ovim stvarima, ukoliko mi glumimo državu, glumimo narodne poslanike, glumimo pravdu, glumimo pravičnost, a tamo nam se ljudi smeju, pljačkajući budžetska sredstva građana? Molim vas, ja se sa tim neću pomiriti. Ja znam kada ustanem da govorim pa kad moram jednu temu po šesti put tretirati, osećam se ružno i onda kažem sebi - da li da ponovim pa da budem dosadan i naporan ili da prećutim pa da olakšam onima koji pljačkaju budžet, građane i ovako se ponašanju? Kažem - ne, ne, ponoviću. Da, ponavlja se, kome? Lošim učenicima, onima koji ne slušaju. Izvinite, ideja ponavljanja jeste dosadna, ali nećemo posustati jer bi naše odustajanje zapravo značilo podršku tima koji tako rade.Prema tome, moramo iznaći način, nemam opet dovoljno vremena, koliko god izgledalo da je 20 minuta puno vremena, da bismo sada razmatrali i načine unapređenja, ako treba i zakonskog unapređenja, dakle, očito mi imamo i tu neke nedostatke, da bi omogućili Povereniku da bude efikasan i da njihove odluke budu do kraja izvršne.Ostaje još par minuta vezano za izbor sudije predloženog. Isto tako verujem da je kandidat neko ko ispunjava sve uslove i naši poslanici će mu dati podršku. Ali opet, opet, kada je u pitanju pravosuđe i tema pravosuđa, još jedna od onih tema u kojoj moramo biti dosadno naporni ponavljajući, opet po istom modelu, da imamo krajeve zemlje i delove pravosudnog sistema u ovoj zemlji koje je zahvatila gangrena i prema kojima se ne možemo ophoditi samo proceduralno, kada nam, eto, ovo pitanje dođe da ovog sudiju zamenimo ili ovog predsednika suda.Moramo naći, svi zajedno, ja znam da ni Visoki savet sudstva, ni samo pravosuđe ne može da reši te probleme, ali ako vi imate situaciju iz Sjenice o kojoj sam ovde isto tako nekoliko puta govorio, da se direktor škole kidnapuje, da ga trojica kriminalaca kidnapuju, da ga drže kidnapovanog nekoliko sati, da posle toga samo jedan od njih bude procesuiran, veoma blago procesuiran, ovi ostali ni to, da kada predsednik opštine zakaže taj Savet za bezbednost, komandir policije kaže - ma nemojte, ljudi, oni su drugovi, družili se pa se posvađali, gde tužiteljica kaže isto tako - nemojte, ne bih ja u to ulazila, gde neko treći kaže - ma situacija je redovna, pa dešava se.Halo, molim vas, ako mi imamo tu strukturu, ako za kidnapovanje bilo koga, na kraju nema razlike da li se kidnapuje direktor škole ili se kidnapuje bilo ko od građana, kidnapovanje je alarm, to nije samo pitanje običnog kriminala ili običnog nasilja, to je alarm jedan, još kada se to desi prema direktoru škole, kakva je to poruka deci, kakva je to poruka svim građanima? Kakva je to poruka našoj opštoj sigurnosti?Možete to uvek da se desi, nije problem. Ono što ne sme da se dešava jeste ležernost ili siguran sam određena sprega sa tim kriminalcima, ljudi koji su se na taj način postavili da umanjuju značaj samog samog kidnapovanja.Dakle, u pitanju je gangrena, pravosudna gangrena, gangrena u policiji, gangrena u tužilaštvu, u tim delovima gde se naviklo da se živi po pravilima nasilja, gde imamo jasnu spregu kriminala, policije, politike na lokalu,

krupnog i organizovanog kriminala. Molim vas, ne možemo potceniti ni onaj zadnji mali prst na našem telu, jer ako se on razboli, može to lako dobaciti i do srca. I ne samo to.

Hvala.Moram da odgovorim, ali na pozitivan način, na diskusiju poslanika Zukorlića, zato što je pogodio u ću sada ono što, nadam se da ću i njega malo usrećiti i navući mu osmeh na lice, posle ovih mojih reći, a povezano je sa nečim što sam ja rekao u svom izlaganju, predlažući kandidata, kada sam rekao da je u toku rad na izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Izrazio sam tada zahvalnost Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i posebno ministarki Mariji Obradović, zato što je taj rad dosta intenziviran, dosta aktiva. To mogu da kažem, kao neko ko je član radne grupe i koji će dati značajne rezultate.Naime, ovo što ste rekli, da li samo hoćemo formalno Poverenika ili suštinski jedan nezavistan državni organ koji u ovom slučaju štiti dva, jedno od osnovnih ljudskih prava. Naravno, želim da verujem da svi hoćemo jedan takav organ koji će stati u zaštitu ljudskih prava onda kada su ona ugrožena. Uveren sam i očekujem da značaj Poverenika, u smislu proširenja nadležnosti u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, pošto Poverenik u oblasti zaštite podataka o ličnosti, zaista ima široka ovlašćenja i da ne kažem da da je glavni organ koji o tome brine u Srbiji, ali u pristupu informacijama još uvek nije, biti povećan predstojećim izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Naročito, ono što ste istakli kao prvo. Ja sam to delimično pomenuo i kada sam predstavljao godišnji izveštaj u ovom domu 26. decembra prošle godine, a to je moj predlog za koji sam uveren da će proći i da će, da će, najpre radna grupa, zatim nadležno ministarstvo i na kraju Skupština usvojiti, da Poverenik izađe iz Beograda, da se Poverenik decentralizuje.Predložio menja u odnosu na organizaciju rada Poverenika menja u tom smislu, da se Povereniku da zakonsko ovlašćenje i mogućnost da obrazuje organizacione jedinice ili kancelarije, kako god da se zovu, van mesta svog sedišta. širom Srbije, odnosno u zavisnosti od procena gde je to u tom trenutku moguće.U svakom slučaju ja od tog predloga neću odustati, ali mislim da više nema ni potrebe, zato što je prihvaćen. Mogu da vas informišem da sam u u tom smeru već održao razgovore sa gradonačelnicima, gradonačelnicom Niša, gradonačelnikom Kragujevca i sa zamenikom gradonačelnika Novog Sada i zamenikom predsednika Skupštine AP Vojvodine i da su mi svi dali podršku da krenemo da krenemo u tu priču, da izguramo do kraja.Radna grupa je shvatila značaj, ministarstvo je shvatilo značaj i ja se nadam kada taj zakon bude usvojen da ćemo moći da se pohvalimo da smo izašli iz Beograda i da smo ostvarili ono što je gospodin Zukorlić rekao, jednak i formalni, ali suštinski položaj svih građana Republike Srbije u odnosu na ona prava koja štiti Poverenik. To jeste cilj i to hoćemo da uradimo. Evo, ja vam garantujem da ćemo to izgurati i da će dati dobre rezultate.Hvala vam na tome što ste spomenuli da je Poverenik reagovao i kako je reagovao u vezi konkretnog predmeta. Samo da vam još jednom izrazim zahvalnost zato što ste rekli da svi nadležni organi, u ovom slučaju Skupština, da ste ih pozvali da podrže rad Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Vaša podrška nam je preko potrebna i hvala vam unapred na tome.

nekog beznađa ili kao da ne možemo stvari da ispravimo. Ne, naprotiv da ne verujem da može sve ovo da se popravi i da smo mi zapravo na putu, mukotrpnom i teškom putu, ne bih ovoliko energije ulagao u ovim diskusijama niti bi se time bavio. Znate, da mi narodni poslanici nismo obavezni da diskutujemo, a diskusija je samo naše pravo.Ja pokušavam to pravo do kraja iskoristiti i zapravo uveren sam i da većina kolega u Narodnoj skupštini želi dobro, ne samo uopšte ovoj zemlji nego čak i samoj instituciji i da vrlo često se propusti dešavaju zbog nedostatka informacija, zbog nedostatka uvida, uvida, jer obično u prirodi čoveka je da reaguje ako je meni dobro, dobro je i svima. Onda tamo preko brda, kako kažu, sit gladnom ne veruje.Tako da da me raduju ove reakcije, ove najave i svakako da ćemo dati punu podršku i ovim idejama u predloženom budućem zakonu koji će se naći pred nama, pogotovo me dojmila ova ideja da odnosno institucija Poverenika ima predstavnike širom zemlje. Zapravo će to biti taj sistemski pristup svim ljudima, odnosno olakšati pristup građanima da da imaju uvid do kraja na celom području zemlje. Postoje ove vrednosti, ove stvari o kojima mi zaista trebamo biti jedna strana, nadići čak i neke partijske i neke partikularne interese, jer ovo su temelji na kojima treba da se gradi jedna sasvim

Uvažene koleginice i kolege, uvaženi prijatelji, nama u SDPS zaista je uvek čast i za nas je poseban trenutak kada se jačaju institucije ovakvih, odnosno odnosno kapaciteti ovakvih institucija. To govorim pogotovo kao predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Interes naše partije koja je socijaldemokratskog opredeljenja jeste pre svega istina, pravičnost, a istina nije onakva kakvu često izlažu mnogi ovde govornici.Na primer, gradonačelnik Novog Pazara nema nikakvo vlasništvo u televiziji u Novom Pazaru i to možete u svakom trenutku proveriti. Evo, ja vas pozivam da proverite. Gradonačelnik Novog Pazara je bio vlasnik i učestvovao u vlasništvu onda kad nije bio gradonačelnik što čim je stupio na mesto gradonačelnika on se sa te pozicije povukao. To prethodni govornik vrlo dobro zna, jer je već izgubio jedan sudski proces i treba nadoknaditi za iznošenje neistina gradonačelniku Novog Pazara nekih trista hiljada. Ima još jedan spor na koji se prethodni govornik još nije pojavljivao ali sam ubeđen i garantuje da će i taj spor izgubiti.Znači, nije uopšte sporno da tražimo istinu, da tražimo podatke i to je osnovno evropsko pravo i to je pravo da ojača našu demokratiju ali ne možemo tražiti i praviti istinu onakvu kakva nama odgovara. Na primer ovde se često pozivamo na tu televiziju u Novom Pazaru, netransparentnost i pogledajte na primer Prijepolje. Evo, probajte da utvrdite informacije kako je u prošlom mandatu u opštini Prijepolje u kojoj je vlast činila grupacija, odnosno politička stranka prethodnog govornika, kako je delila medijima novce? Kako to da je delila novce njima bliskim televizijama, praktično ne kažem njegovom televizijom koja u opšte nema emitovanje i signal koji je iz Novog Pazara i nema signal u Prijepolju? Da li je to ta pravda i da li je to ta dostupnost informacija o kojima o kojima mi pričamo?Znači, apsolutno podržavamo ovu instituciju, jačanje njenih kapaciteta, ali da bude jednakih aršina za sve.Grad sve.Grad Novi Pazar, gospodine Povereniče, evo vama da kažem, je u 2020. godini proglašen za jedan od najtransparentnijih gradova. Praktično, po tom indeksu transparentnosti jedino je Bečej bio transparentniji od grada Novog Pazara. Po tom indeksu, na primer, Bečej ima 83, a Novi Pazar ima 82 poena.Znači, apsolutno ono što radi aktuelna vlast, u kojoj je SPDS stožer, jeste da se trudi da se prema imovini građana odnosi zaista korektno i to možemo lako proveriti. Proveriti vi naše imovinske karte, proverite sve funkcionere u gradu, a proverite i druge. Znači, lako ćete doći do istine ako je to cilj.Gradonačelnik Novog Pazara, ja vam garantujem, među građanima Novog Pazara u poređenju sa drugim gradonačelnicima ili predsednicima opština ima najjaču podršku.Zato ima najjaču podršku.Zato ja burno reagujem kada se nekom za koga ja smem glavom da garantujem da je čestit pokuša da mu se da nešto što nije istina i nešto što ne ne bi trebalo da se čini. Pogotovo mi je neprihvatljivo da o gradu u kojem ste odlučili da živite i koji vas je primio oberučke i u kojem ste bitan faktor iz dana u dan na svakom mestu pričate na najgori mogući način. To je za vas vid političke borbe. Znači, takve stvari su neprihvatljive.Upravo, prethodni govornik je povredio jednu od informacija o zaštiti ličnosti, neproverenu, neistinitu stvar, amputirao je jednom čoveku koji je igrom slučaja gradonačelnik u Novom Pazaru. I to je nešto što je neprihvatljivo.No, da se vratim onome što je zapravo naš cilj i naša poruka, a to je da SDP zaista trudi na svakom mestu da promoviše političku korektnost i da osnaži sve institucije ove države koje su, da kažem, evropska tradicija i evropsko pravo. Brojni su razlozi za jačanje kapaciteta ove institucije.Pitanje zašto je podatak o ličnosti jedno od najznačajnijih pitanja u pristupanju pristupanju EU, to je tema. Vi dobro znate, pregovaračkih poglavlja i 23 i 24, to su najbitnija poglavlja, svi dobro znate da se ona prva otvaraju, zadnja zatvaraju, na to su ljudi u EU najosetljiviji i na to i mi treba da smo lično najosetljiviji, jer zaštita pojedinca, njegovih ljudskih prava, manjinskih prava je zaista imperativ.To mi u ovoj zemlji dobro i činimo, jer, vi dobro znate, imamo i kvalitetan Akcioni plana za Poglavlje 23 koje je revidirano u julu 2020. godine, koji je predvideo jačanje kapaciteta Poverenika.U Srbiji je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti usvojen, podsetiću, još u novembru 2018. godine, sa odloženom primenom od devet meseci, počev od avgusta 2019. godine. Time je Srbija u vrlo kratkom roku od stupanja na snagu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti u EU iz maja 2019. godine, uvela u svoj pravni sistem visok stepen zaštite ličnih podataka.Ovim zakonom se korpus zaštite osnovnih prava i sloboda značajno proširuje, ali time i Poverenik dobija nove nadležnosti i zaduženja. Pre svega, on ima ulogu nadzornog organa koji vrši kontrolu nad sprovođenjem ovog zakona.Naravno, mi trebamo da jačamo ove institucije, ali zna se šta je parlamentarna demokratija, zna se da u parlamentarnim republikanskim sistemima bi parlament trebao da ima odlučujuću ulogu i najbitnija kontrola u ovoj državi treba da bude ovaj parlament, i poslanici koji sede u njemu koji treba da nadziru zakone i svojim integritetom i autoritetom da jačaju i parlament i ovu državu.Naravno, vi ste kao institucija podređeni, odnosno iznosite svoje, možda je loš izraz podređeni, ali mi smo vaš glavni organ, odnosno, da kažem, oruđe i u jednoj zajedničkoj smo akciji i na zajedničkom putu. Ali, još jednom ponavljam, da je nama interes da ojačamo vaše kapacitete i to, koliko mi se čini, danas i činimo.Ono što možemo uvideti u Izveštaju Poverenika proizilazi iz samog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, jeste da postoji potreba usklađivanja i drugih posebnih zakona koji se odnose na obradu podatka o ličnosti sa novim zakonom. Po tom osnovu se može očekivati da se prošire nadležnosti Poverenika, što mi svesrdno podržavamo.Postoji i deo nadležnosti Poverenika uveden Zakonom o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. To je za nas jako bitna tema. Ovim zakonom je propisano da Komisija za prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta može obrađivati podatke o ličnosti samo po dobijenoj saglasnosti Poverenika.Iz navedenog jasno proizilazi potreba jačanja kapaciteta Poverenika, čime bi se doprinelo efikasnosti u unapređivanju organizacije rada institucije Poverenika, pre svega u vršenju nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka ličnosti.Za Narodnu skupštinu je pitanje nadzora nad primenom zakona važno i ključno pitanje. To je ono o čemu sam pričao, jer zakone i donosimo kako bi se njihovom efikasnom primenom i u većoj meri obezbedilo uživanje osnovnih ljudskih prava naših građanima.Kada je reč o samom Zakonu o zaštiti podatka ličnosti, jasno je da ovaj zakon uvodi niz novina i obaveza, kako privrednim subjektima, tako i državnim organima kada je reč o prikupljanju i obradi ličnih podataka.Sigurno će trebati dosta vremena da se svi subjekti na koje se zakon primenjuje organizuju i edukuju u vezi njegove primene. U tom smislu je takođe važna uloga Poverenika.Na osnovu dosadašnjeg rada možemo zaključiti da Poverenik veliku pažnju posvećuju upravo edukaciji, a ne kažnjavanju, zbog kršenja odredbi ovog zakona i to je jako dobra i korektna stvar.Takođe bih istakao još jednu važnu ulogu Poverenika, a to je da kroz svoje aktivnosti radi na unapređivanju svesti javnosti o značaju značaju zaštite podataka o ličnosti.To je neophodno jer je reč o pravu koji nije u dovoljnoj meri poznat. U izvesnom smislu to je i razumljivo. Usled tehnološkog napredovanja i razvoja inovacija, sve je učestalije i rasprostranjenije korišćenje različitih baza podataka koje često sadrže i lične podatke. Time su izazovi za zaštitu ovih podataka sve veći.Svakako da će tehnološki razvoj doprineti ekonomskom rastu i razvoju na unapređenju kvaliteta života svakog pojedinca. Međutim, neophodno je se da se sa druge strane osigura pravo na privatnost svakog građanina i zaštita ličnih podataka je garantovana najvišim aktom ove države, odnosno Ustavom Republike Srbije.Iako je očigledno da su danas naši građani sve više svesni prava na zaštitu podataka o ličnosti i sa druge strane, da su organi vlasti i privredni subjekti sve više svesni da postoji ograničenje u prikupljanju i obradi ličnih podataka. Ipak je reč o vrlo kompleksnoj oblasti, zato ima još dosta aktivnosti koje treba da preduzmemo kako bismo u potpunosti primenili međunarodne standarde.Kada govorimo o širokom spektru nadležnosti i zaduženju Poverenika, ne možemo, a da se ne dotaknemo aktuelne situacije vezane za pandemiju Korona virusa. virusa. Najviše zloupotreba ličnih podataka ima na internetu, a u vremenu pandemije povećane su komunikacije, upotreba interneta, znači, povećane su komunikacije u toj onlajn sferi za svakodnevne potrebe.Takođe, veliki broj poslovnih subjekata svoje zaposlene su uputili na rad od kuće, i veliki broj usluga pruža svojim korisnicima elektronskim putem. Time pitanje bezbednosti ličnih podataka dobija novu dimenziju, jer je mogućnost zloupotrebe postala sve veća.Što

profesionalnim iskustvom i dugogodišnjim radom u službi poverenika ima sve preduslove da kvalitetno obavlja ovu funkciju.Na kraju bih želeo da istaknem da verujem da će izbor zamenika Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti omogućiti bolje funkcionisanje organizaciju rada službi Poverenika i doprineti ukupnosti, efikasnosti ovog nezavisnog organa.Podsetiću da je Poverenik, što se tiče saradnje sa Odborom za ljudska i manjinska prava i sa ovom skupštinom, da je ove nedelje, tačnije 22. marta, dostavio novi godišnji Izveštaj za 2020. godinu. Na tome vam se zahvaljujem, revnosni ste, aktivni.To je ukupno 16. po redu godišnji izveštaj o radu Poverenika na sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja zaštiti podataka o ličnosti. Verujem da će se ovaj izveštaj u narednom periodu naći na dnevnom redu Narodne skupštine.Eto, još jednom, da za ovaj prvi deo zaključim, imate zaista podršku u jačanju vaših kapaciteta. Mi iz Socijaldemokratije ćemo zaista uvek za nešto tako glasati i, naravno, otvoreni smo za saradnju bilo koje vrste.Hvala vam.

podršci i na zalaganju za jačanje institucije Poverenika, jer će svakako to doprineti boljem ostvarenju oba ljudska prava koja su u nadležnosti Poverenika.Ovde bih se osvrnuo samo na tri stvari koje ste rekli, koje su za mene veoma, Jedno je obaveza usklađivanja svih drugih zakona koji se bave obradom podataka o ličnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.Ja sam to rekao i kada sam predstavljao godišnji izveštaj 26. decembra prošle godine ovde u ovom domu, je rok bio kraj prošle godine. Sada, naravno, to nije na vama, to treba da pripremi nadležno ministarstvo i Vlada, ali apelujem na vas da kada to bude pripremljeno da donesete odluku o pomeranju tog roka, kako god to bude, da li do kraja ove godine ili je celishodnije do kraja sledeće godine, zato što je to zaista ogroman posao. Radi se o više stotina propisa, odnosno zakona koji su iz nadležnosti svih ministarstava u Vladi i treba to analizirati, videti koje su to odredbe koje jesu, a koje nisu usklađene sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i predložiti njihovu izmenu.U tom kontekstu samo ću vas informisati da sam ja još pre nešto više od godinu dana imao sastanak sa predsednicom Vlade i da smo se složili da bi bilo korisno da se i u ovom cilju, ali ne samo u tom cilju, cilju, aktivira, da se ažurira, formalno još uvek postojeća Nacionalna strategija zaštite podataka o ličnosti, koja postoji od 2010. godine, za koju nikad nije urađen akcioni plan, nikad nije oformljena radna grupa koja bi pratila sprovođenje strategije, ali koja nam daje dobar formalni okvir da u skladu sa izmenjenim okolnostima, a to znači u skladu sa postojanjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji i u skladu sa postojanjem Evropske uredbe o zaštiti podataka o ličnosti u EU, da da napravimo analizu potreba stanja i potreba izmena svih zakona i da ne dođe do dualizma, koji sada postoji, u oblasti zaštite podatka o ličnosti između Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i nekih drugih sektorskih zakona.Hvala vam na ovome što ste rekli, da smo posvetili, i ja lično, veliku pažnju edukaciji, a ne kažnjavanju. To i jeste cilj, zato što ljudi još nisu upoznati, posle ovih 19 meseci primene, sa svim svojim ni pravima, ali ni rukovaoci podacima i obrađivači podataka o svojim obavezama po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.Zaista, edukacija je neophodna. Mi smo se, nažalost, u ovim uslovima korone snalazili, pa smo edukaciju vršili onlajn. Pre toga smo radili na terenu. Imali smo odličnu saradnju sa više lokalnih samouprava, delom zahvaljujuću, da kažem, Sporazumu koji smo napravili sa Stalnom konferencijom gradova i opština sa jedne strane. S druge strane, jako nam je pomogao u edukaciji, naročito na nivou lokalnih samouprava, USAID-ov Gaj projekat i mi ćemo to svakako nastaviti, jer smatram da je preventiva, da je edukacija mnogo važnija od kažnjavanja.Nije poenta krenuti sa kažnjavanjem, to uvek može da dođe na dnevni red, ali hajde da osvestimo, da podignemo, ojačamo svest građana o zaštiti njihovih prava i, kako ste to pravilno primetili, koja su najviše ugrožena preko društvenih mreža u ovom trenutku i tu treba obratiti posebnu da kažem, kad sam spomenuo društvene mreže, da ste dali odličan skener stanja, odnosno u oblasti u kojoj su ljudska prava svih nas, odnosno prava privatnosti ugrožena.Hvala vam. Hvala vam.Ko je kriv ima pravo da se ljuti i potpuno to razumem.Formalna istina je da je gradonačelnik Novog Pazara bio jedan od kupaca iz konzorcijuma ove televizije.Formalna istina je da je on izabran za gradonačelnika 2016. godine.Formalna je istina da se 2017. godine u julu mesecu formalno povukao iz tog konzorcijuma.Dakle, to su formalne istine i one se nalaze na papiru. Dakle, bio je više od godinu dana gradonačelnik i dok je bio jedan od vlasnika te televizije.Da sada ne ulazim u to otkud tako poštenom nastavniku fizičke kulture toliko para da kupuje televiziju, to je druga tema i sada neću o tome, iako svi znamo da je on vrlo često u tome ikebana.Šta je stvarna istina? Stvarna istina jeste da je ova televizija vlasništvo ili SDP stranke ili njenog predsednika. Znate mu ime, da ga ne pominjem. Prema tome, to je ono što je stvarna istina. To se jasno može videti iz imena kupaca, odnosno članova tog konzorcijuma, koji su najbliži saradnici i aktivisti te stranke, ali suština problema nije ovo. Suština problema jesu cifre na koje nismo čuli odgovor.Ukoliko četiri petine budžetskih sredstava namenjenih svim medijima se daju jednom privatnom mediju, ma koji on bio, a pre svega jeste stranački i jeste iz te strukture, na to nam treba odgovor po kom zakonu i po kojim principima pravde je, zapravo, to dopušteno u ovoj državi da se to radi iz godine u godinu. To je suština problema.Ja vas molim, ako postoji načina, mehanzima, formirajte nezavisnu komisiju. Istražite ovo. Bude li drugačije, javno ću se izvinuti ovde i reći da sam ja kriv. Dakle, ovo su očigledne stvari. Ostalo je politikanstvo.Tema da je neko nekome dozvolio da dođe u grad, da li ste čuli logiku, i da neko ko govori loše o toj vlasti je loš zato što govori o gradu. Gospodo, niste vi grad. Govorim o katastrofalnim rezultatima te vlasti i naravno da ću uvek govoriti. **Marija Jevđić** Hvala, kolega.Isteklo je vreme za repliku.Replika, narodni poslanik Muamer Ko je na istini rekli su građani pre par meseci, gde je taj isti gradonačelnik dobio apsolutnu podršku i osvojio više glasova nego skoro obe opozicione grupe među kojima je i stranka gospodina Zukorlića.Ne bih o imovinama. Izglasali smo nedavno zakon, pa možda on pregleda sve naše imovinske karte, pa će javnosti postati jasno ko su multimilioneri među političarima, a ko su skromni građani. Nego, ne bih ulazio u to. Ne bih se ni branio, nemam od čega da se branim.Reći ću da je Novi Pazar divan grad. Svi su dobrodošli u njemu da žive. Ja to nikome ne zameram. To je zloupotreba teza. Ali, zameram da se o gradu priča najgore, da je to jezgro kriminala. Zamislite rečnik – kriminal je izašao iz šahti i preplavio ceo grad. To je rečnik koji smo čuli mi ovde u ovoj Skupštini i to je nešto što nikad neću priznati, jer znam da su moji Pazarci dobri ljudi, divni ljudi, čestiti ljudi i da kriminala ima manje nego u bilo kojem drugom gradu u ovoj državi iste veličine.U svakom slučaju, mi u SDP-u smo za pravdu i pravičnost i pre ili kasnije ćemo do nje i doći. **Muamer Zukorlić** Ponovno skrivanje iza Novog Pazara. Novi Pazar nije jezgro kriminala, ali njegova vlast je jezgro kriminala, vertikala kriminala, stožer kriminala i nećemo dopustiti da se skrivate iza Novog Pazara kada je u pitanju kriminal koji, nažalost, jeste neprijatelj ponajpre građanima Novog Pazara i to je suština problema i to će se morati raskrinkati.Naravno, kada su u pitanju brojevi glasova i zaštita, odnosno valorizacija vaše vrednosti po tim brojevima glasova, mnogo je bilo većih, mnogo je bilo jačih, mnogo je bilo brojnih glasova, pa su na kraju pali.Osim toga, jako se dobro zna kako se ti vaši glasovi I tome će doći kraj, polako se obruč steže, polako dolazite i vi na red i naravno da ćete pasti. A tek onda kada se razotkrije sve ono što je ova vlast radila, tek će onda organi pravosuđa i tužilaštva imati i te kako posla.Prema tome, to vreme dolazi, a osim toga imali ste i masovno hapšenje pripadnika te stranke i te vlasti pre nekoliko meseci, a to je samo početak, koliko znam, koliko čujem i koliko imam informacije.Licemerno je kriti se iza grada. Grad Novi Pazar jeste najbolji i najlepši i to je bez daljega, kao i njegovi građani, ali kancer toga grada jeste kriminal koji se jeste izlio iz šahti, koji je došao ne samo iznad zemlje, a mesto mu je u podzemlju, nego je došao na najviše spratove gradske vlasti. To je gola istina i to je ono sa čim ćemo se suočavati.Šta je bio problem? To što do sada nismo imali predstavnike iz Novog Pazara koji će ovo reći ovde, već smo imali monopol neistine koja je uvek stvari predstavljala kakve nisu i imali smo zaštitu tog kriminala – više je neće biti.

**Muamer Bačevac** Ja nemam od čega da se branim. Meni je žao što prethodni govornik ne spominje kriminal u svojim redovima i ono što se dešavalo u Prijepolju, ja o tome nisam želeo da pričam, i ko je to od funkcionera stranke koju on predstavlja, hapšen, za šta i kako?Pokušavanje na svaki način da se kriminalizuje gradska vlast u Novom Pazaru je jedan manir koji prethodni govornik stalno čini, na svaki način vršeći pritisak, na svaki način izokrećući stvari apsolutno neistinitim podacima i ono što je danas trend – lažnim informacijama. To je nešto što građani Novog Pazara znaju i neće nikad prihvatiti.Nastupi prihvatiti.Nastupi o koroni, vakcinaciji, jasno govore sve – na svaki način da se omalovaže i lekari i vlast i sve ono što je na vlasti. Ništa afirmativno da se kaže, ništa o svom programu, nego samo da se na najgori način svoja politička konkurencija oblati i kriminalizuje.Ali, opet kažem, poslednju reč imaju glasači. Oni su merodavni i oni su već rekli, a to je da žele jednu modernu i časnu vlast, kakva je vlast u Novom Pazaru, kao i gradonačelnik

Hvala, predsedavajuća.Član 107, član 108 – može protiv svakog da se podnese krivična prijava, može čak i svako da bude uhapšen,

Molim kolegu Bačevca da ne dobacuje.Izvolite, kolega, završite, a ja ću dati svoje izlaganje posle vas. Hvala. **Samir Tandir** Direktor javno-komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ iz Novog Pazara

gospodine Marinoviću sa saradnicom, predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, mi danas ovde raspravljamo o izboru zamenika Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zamenika koji će biti zadužen upravo za zaštitu podataka o ličnosti, zamenika koji će se baviti pitanjem koje je veoma važno pitanje današnjice, pitanje

biramo zamenicu Poverenika koja će biti zadužena za pitanje zaštite podataka o ličnosti, pitanje koje je veoma zahtevno i kompleksno u današnjoj eri informatičkog društva, u današnjoj eri digitalizacije, u današnjoj eri gde svi veliki državni sistemi i prave velike informacione sisteme koji su puni raznih podataka o ličnosti i gde je zaštita tih podataka ključno pitanje današnjice i pitanje kojim se, na kraju krajeva, vi kao Poverenik i buduća zamenica koju ćemo birati, i mi iz JS ćemo podržati taj vaš predlog, naravno, to je pitanje koje je veoma važno i kojim se treba baviti u narednom periodu.Naravno, kako se razvija informatičko društvo, kako se povećava broj korisnika interneta, tako se povećava i dostupnost podataka, ali samim tim, povećava se i mogućnost zloupotrebe tih podataka i zloupotreba podataka o ličnosti u stvari predstavlja svako delanje delanje nezakonito i neovlašćeno korišćenje podataka o ličnosti kojima ličnost je pretrpela ili trpi neki gubitak ili neku štetu.Naravno, kako sve više svet ulazi u informatičko društvo, kako idemo u eru digitalizacije, kako se povećava broj korisnika i interneta i sve veći broj velikih informacionih sistema i baza podataka, tako se povećavao i problem zaštite podataka o ličnosti, pa se samim tim pojačavala i zakonodavna aktivnost kako u Evropi, tako i kod nas. Pa, mi imamo puno tih pravnih akata koji tretiraju ovu oblast, počev od Konvencije o zaštiti ličnosti u odnosu na automatsku obradu podataka Saveta Evrope, poznata Konvencija 108. Imamo, recimo, i Povelju EU koja u svom članu 8. jamči i garantuje bezbednost podataka o ličnosti. I, naravno, 2016. godine EU je donela niz pravnih akata, od kojih je najvažnija opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti.Naravno, ličnosti.Naravno, želeći da idemo u toku sa svetom, mi smo doneli prvi zakon na tu temu 2008. godine, koji je krenuo sa implementacijom 2009. godine, ali želeći da upodobimo našu zakonsku i pravnu regulativu sa evropskom i svetskom, mi smo doneli drugi zakon 2018. godine i on je krenuo sa implementacijom avgusta meseca 2019. godine.Da je ovo važno pitanje, i vi ste sami rekli da su svi zakoni koji se donose u obavezi da se usklade sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Mi smo ovde već donosili neke zakone koji se tiču velikih baza podataka, kao što je nedavno bio Zakon o socijalnoj karti. Znamo da se u raznim državnim institucijama i ministarstvima grade, prave i koriste ogromne baze podataka, kao što je JIS - jedinstveni informacioni sistem u prosveti, u obrazovanju, da ne pominjem e-upravu kao verovatno najveću bazu podataka u našoj državi. Mi znamo da Zakon propisuje tačne procedure kako se tu vodi računa o zaštiti podataka o ličnosti.Međutim, ono što je takođe veliki i ne sumnjam da ti veliki informacioni sistemi vode računa i da se tu poprilično dobro štite podaci o ličnosti. Naravno, nema nigde idealnih situacija, ali generalno mislim da je tu situacija poprilično dobra i nadam se da će te se složiti sa tim.Ono što je bitno jeste da je zaštita podataka na internetu, na društvenim mrežama još uvek veliki problem današnjice. Naime, imamo situaciju da svaki pretraživač, od „Gugla“ preko „Jahua“ i bilo kojih drugi pretraživač, to je opšte poznato, čuva apsolutno sve podatke o svojim korisnicima. tačnije i preciznije devet meseci, „Jahu“ čuva podatke o svojim korisnicima i njihovim aktivnostima 90 dana. To znamo svi mi koji koristimo te pretraživače. „Gugl“ to ne krije. On nam i jednom mesečno šalje mejl u kome stoji koliko smo sati proveli na internetu, koje smo sve lokacije obišli u toku tih mesec dana.Jednostavno, ono što je moje pitanje, možda prema vama, jeste da li su i te velike kompanije, kao što su „Gugl“, „Jahu“ itd. prilagodile svoje poslovanje u Srbiji našim zakonskim okvirima, odnosno da li su i oni vama odredili predstavnike koji će se baviti tim pitanjem i sarađivati sa vama, kao sa nezavisnim regulatornim telom?Ono telom?Ono što je bitno jeste da su socijalne mreže fenomen današnjice, da je sve više korisnika socijalnih mreža, ali je i sve više različitih tih društvenih i socijalnih mreža. Naročito danas, u vreme pandemije Kovida-19, kada se dobar deo sveta zaključao, kada imamo lokdaun u mnogim državama, kada imamo situaciju da smo, kao što je pre neki dan i gospodin Marković ovde diskutovao, dobar deo naše mlade populacije zatvorili, jer ne idu u škole, pohađaju tzv. onlajn nastavu zato što nema izlazaka, jer su svi ugostiteljski objekti, objekti zabave i kulture zatvoreni. Ta naša mlada populacija je okrenuta onda društvenim mrežama, internetu. To ima i dosta pozitivnih, ali i jako, jako, puno negativnih implikacija. Prosto, trebalo bi možda pričati i o tome koliko se podaci na društvenim mrežama štite. Tu je situacija od društvene mreže do društvene mreže različita.Imamo situaciju npr. „Tvitera“ koji je u nekom svom začetku 2011. godine, dobio nalog suda u Americi da otkrije podatke o svojim korisnicima koji su učestvovali u aferi „Vikiliks“. „Tviter“ je to tada odbio, pozivajući se na Prvi amandman, ali vidimo da kako je rastao broj korisnika „Tvitera“ da je, naročito se to pokazalo u predsedničkoj kampanji u Americi, „Tviter“ ograničio i slobodu govora, naročito onih predstavnika čija se politika kosi sa politikom menadžmenta ove društvene mreže. Sa druge strane, dozvoljavaju i govor mržnje i pojavu i plasiranje lažnih vesti. To možemo videti i ovde u Srbiji. Na sreću, u Srbiji svega 10,5% koristi ovu društvenu mrežu, ali vidimo da je na njoj prisutno jako puno lažnih vesti, neistina i neproverenih i netačnih

algoritam čija je svrha bila pokušaj pronalaženja ličnih karakteristika korisnika "Fejsbuka" na osnovu liste njihovih prijatelja. To je istraživanje pokazalo da se samo 5% ljudi setilo da zaštiti listu svojih prijatelja, da je u tom istraživanju 58% korisnika objavilo koji su univerzitet pohađali, 42% je pokazivalo radno mesto, 35% interesovanja, a 90% omogućilo pristupe informacijama o svom prebivalištu. Na taj način, putem društvenih mreža, zlonamerni mogu da iskoriste i te kako privatne privatne podatke o ličnosti.Mislim da biste tu vi kao Poverenik za zaštitu informacija o ličnosti mogli nekom medijskom propagandom, medijskim nastupom, akcijom da uradite mnogo više na edukaciji. Možda i u saradnji sa Ministarstvom prosvete ili sa nekim drugim ministarstvima da uradite više na edukaciji zaštite privatnih i ličnih podataka na društvenim mrežama, naročito kada su mladi ljudi u pitanju, jer smo videli, nisu česti, Bogu hvala, strašne primere zloupotrebe ličnih podataka mladih ljudi, mladih lica na društvenim mrežama.Naravno, mrežama.Naravno, zaštita podataka puno zavisi od internet provajdera koji praktično imaju sve podatke o ponašanju na internetu. Oni vam dodeljuju vašu adresu, IP adresu i, na osnovu vašeg ponašanja, oni mogu videti sve. Zakon ih, Bogu hvala, ograničava, ali se tu opet postavlja pitanje - u kojoj meri se zakon poštuje i primenjuje?Ja ne bih samo o zaštiti privatnosti i podataka na internetu. Mi imamo situaciju da su, nažalost, softver i hardver za špijuniranje sve jeftiniji i sve pristupačniji. Nažalost, svedoci smo da se najviši državni funkcioneri u ovoj državi, ali ne samo u ovoj državi, nego u čitavom svetu, nezakonito, neovlašćeno, nemoralno prisluškuju. Mislim da je ovo jedna situacija gde vi, kao jedno nezavisno regulatorno telo, ne možete sami izaći na kraj sa tim. Naravno da sa tim ne može da se bori ni samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, ne mogu ni samo bezbednosne službe, negde mnogo toga zavisi, i sam sam svedok ovih dana, od spremnosti pravosudnih organa da procesuiraju te sve zloupotrebe vezane vezane za zaštitu privatnosti, vezane za zaštitu podataka o ličnosti, vezane za plasiranje lažnih vesti o pojedincima.Mislim da je to deo države i društva i sistema o kome treba posebno pričati. Tu ću se nadovezati na izbor sudija. Naravno, i taj predlog ćemo u danu za glasanje podržati, ali ono što je bitno jeste da naš pravosudni sistem obezbedi dobre, kvalitetne kapacitete, da se izbori sa tim tim velikim problemom današnjice zvanim zaštita podataka o ličnosti.Naravno, u danu za glasanje, i jedan i drugi predlog, poslanička grupa JS će podržati i želimo tim kandidatima puno uspeha u daljem radu. Hvala.

ono što u oblasti zaštite podataka o ličnosti ne samo u Srbiji, nego u Evropi, u svetu, muči sve građane.Razvoj veštačke inteligencije, razvoj informacionih tehnologija i jačanje uloge društvenih mreža u toj meri ugrožavaju lične podatke da se zaista na svim forumima i sva tela koja se bave, kako u Evropskoj uniji tako i u nacionalnim državama, koje se bave zaštitom podataka o ličnosti tome sada posvećuju najveću pažnju. To se najbolje moglo videti upravo u vreme našeg vanrednog stanja i u ovo vreme pandemije Kovid 19 kada smo praktično svi mnogo više upućeni na društvene mreže nego na indirektan socijalni kontakt.Odlično ste rekli da pretraživači, naveli ste primer Gugla, raspolažu našim podacima i skladište ih i čuvaju i ko zna gde sve završavaju i ti podaci. Moram sada da kažem nešto, hajde da se pohvalim, ne lično nego kao nezavisan državni organ, mi smo neposredno pre uvođenja vanrednog stanja, ali i za vreme vanrednog stanja prošle godine imali zaista živu aktivnu komunikaciju sa kompanijom Gugl, sa njihovim sedištem u Kaliforniji i imali smo najveći problem da im objasnimo da za nas, za Srbiju, kao i za još neke države koje nisu članice Evropske unije, ne važi predstavnik kog su oni odredili za Evropsku uniju koji je sa sedištem u Dabliju.Kada smo ih to ubedili, kada smo objasnili situaciju da moraju da imaju po našem zakonu posebno predstavnika za Srbiju, oni su odredili svoje predstavnike i šta je praktična posledica toga? Imali smo nekoliko slučajeva do sada da su naši građani, da kažem, na društvenim mrežama imali određene sadržaje za koje su hteli da se uklone i vodili su bespotrebnu, mislim, neuspešnu borbu mesecima, da ne kažem godinama. Od trenutka kada je određen predstavnik kompanije Gugl za Srbiju, to ide vrlo brzo, njemu se obraćaju i uklanjaju se ti sadržaji i mogu da kažem da je pokazalo svoju efikasnost.U svrhu da pospešim sve te velike kompanije, da kažem svetske igrače, velike, da odrede svoje predstavnike za Srbiju na internet stranicu Poverenika sam stavio spisak svih kompanija koje su odredile predstavnike za Srbiju za zaštitu podataka o ličnosti i kojima se mogu građani obratiti kada žele u vezi sa obradom njihovih podataka na tim internet pretraživačima, odnosno na platformama koje pripadaju tim pretraživačima.Pošteno je da ih spomenem, sada bar neke od njih, ja se izvinjavam onima koje neću uspeti, ali odredili su predstavnike i Gugl i Alibaba i Vičet, i Andeks i Kupujem-prodajem, Viz Er i još mnoge druge kompanije.Na žalost, kada smo se obratili Guglu istovremeno smo se obratili i Fejsbuku. Dva puta smo urgirali, odgovor nismo dobili i to ne pokazuje baš,

i njih prizovemo poznavanju prava.U svakom slučaju sledeća stvar o kojoj razmišljam, mada videćemo, da napravimo jednu pored te pozitivne liste, koju sam rekao, da napravimo jednu negativnu listu onih kompanija koje nisu odredili predstavnike iako je to zakonska obaveza, a koje i te kako posluju i tu su prisutni na našem nebu, internet koriste usluge, odnosno nude usluge, a često puta ih i naplaćuju u dinarima našim građanima.Nismo građanima.Nismo Evropska unija, mi nemamo zaprećene takve kazne kakve ima Evropska unija. Ne možemo da izričemo kazne u više desetina miliona evra, mada neke od tih kompanija ni tolike kazne čak ne zabole, ali ono što možemo to je da kažemo da neka kompanija koja je tu, koja je svetski poznata, ne poštuje propise zemlje, a čijim građanima se obraća i koji praktično koriste njene usluge.Hvala vam što ste to spomenuli i samo bih se osvrnuo na ono što je jako bitno i to planiram u budućnosti, ovo što ste rekli u vezi edukacije, posebno edukacije mladih ljudi školskog uzrasta u Republici Srbiji. Moja ideja je, nadam se da će jednog dana zaživeti, ja ću dati punu podršku tome, da zaštita podataka o ličnosti, a to je svakako u skladu sa kretanjima svuda u svetu, da zaštita podataka o ličnosti bude deo nastavnog plana i programa i u osnovnim i u srednjim školama u okviru nekog predmeta tako da od ranog uzrasta mladi građani ove naše Srbije nauče kako da štite svoje podatke da pre nego što kliknu – prihvatam kada preuzimaju neku aplikaciju pročitaju pravila privatnosti da vide kako bi bili ugroženi.Hvala vam na tome, a ja ću se za to zalagati i nadam se da će to ugledati svetlost dana. Hvala. Replika pre sve u pozitivnom smislu.Apsolutno kao neko ko čitav život radi u prosveti i obrazovanju prepoznajem značaj aktivnosti u planu edukacije mladih ljudi vezanih za zaštitu podataka o privatnosti ličnosti i ne samo toga, o značaju opšte ponašanja i kulture ponašanja na internetu jer je ta kultura ponašanja na internetu deo jedne opšte kulture danas i to je nešto što je svakako jako važno i imaćete našu podršku u tom smislu i ne samo načelnu, već i operativnu.Ono što sam hteo takođe da kažem jeste, vi ste pomenuli Fejsbuk koji vas je ignorisao u prethodnom periodu i zaista moram da kažem da poznajem dobro materiju, da je ponašanje te kompanije kada je u pitanju Srbija, a i mnoge zemlje van EU, da tako kažem, u najmanju ruku, neprihvatljivo jer njihov centar koji je zadužen za Srbiju je, ako se ne varam, u Poljskoj. Svaka vaša primedba, svaka vaša težnja da nešto predočite, da ukažete na neke loše pojave ili bilo šta negativno što se dešava na toj društvenoj mreži dobija automatski odgovor – sve je po našoj regulativi, sve je po našim pravilima i vi i vi do pre nekoliko godina je bilo malo drugačije. Imali su oni ovde neke svoje predstavnike i mogli ste da reagujete na određene situacije. Međutim, nekoliko godina unazad njihovo predstavništva, ako se ne varam, za Srbiju je u Poljskoj i podržavam vas. Insistirajte na tome da komunicirate sa tom i sličnim kompanijama kako bi svoje poslovanje,

obaveštenje, odnosno informacija o današnjem radu.Poštovani narodni poslanici, saglasno čl. 27. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč